Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 7: „§ 7. В § 10 от Преходните и заключителните разпоредби думите „министъра на държавната администрация и административната реформа” се заменят с „Министерския съвет”.” Няма. Подлагам на гласуване § 7 по предложението на комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа по принцип текста на вносителя за наименованието „Преходни и заключителни разпоредби”.

Комисията предлага да се създаде § 9: „§ 9. В срок до три месеца от влизането в сила на този закон

председател. „ДОКЛАД на Комисията по правни въпроси Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименование на закона.

в чл. 25 ал. 9 се изменя така: „(9) При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните декларират в нотариалния акт,

Предложение на народния представител Николай Пехливанов – в чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 9: ал. 9: „(9) При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, нотариусът извършва проверка за наличие или липса на вещни на вещни тежести и права на трети лица върху имота в имотния регистър на съответната служба по вписванията при Агенцията по вписванията.” 2. Досегашният текст на ал. 9 става ал. 10, като след точката на предложение едно текстът на предложение две се заличава. 3. Номерацията на всички следващи алинеи се изменя с един номер напред. 4. В нова ал. 11 (стара ал. 10) след думите „платежните документи” се добавя „от банковата институция, в която е постъпило съответното плащане”.

се нова ал. 14: „(14) Плащанията между страните могат да бъдат извършени и в брой пред нотариуса в неговата нотариална кантора, като след това се удостоверява от нотариуса в извършения от него акт.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 4. Алинея 4 се отменя. 5. Алинея 7 се отменя. 6. Създават се ал. 9 и 10: При извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, участниците в нотариалното производство декларират в извършвания акт, че сумата, посочена в него, е действително уговореното плащане по сделката. (10) Плащанията по ал. 9 в общ размер над 10 хил. лв. се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка.” Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Пехливанов. Госпожо председател, колеги! Искам да изтъкна своите аргументи по направените от мен предложения. Като цяло смисълът на представените законови промени беше да се изсветли пазарът при сделките с недвижими имоти, както и да се спре порочната практика за пране на пари.

да се попълва една декларация от участниците в процеса, която да удостоверява истинската цена на сделката и съответно да се носи наказателна отговорност. Основно се водеше дебат по това дали да има декларация, какъв да бъде текстът, дали да бъде в нотариалния акт и т.н., но като цяло липсваше съществен дебат по това дали плащанията трябва да минават по банков път и какъв е смисълът от това. На няколко пъти поставих въпроса някой дава ли си сметка колко ще струва това на българската икономика, кой ще ги плаща тези пари и защо трябва да се плащат. По принцип, безспорно е, че плащанията трябва да минават като цяло, всички плащания в българската икономика – по банков път. Но въпросът в случая е: тази мярка по какъв начин ще доведе до прекратяване на порочната практика с прането на пари и с измамите при сделки с недвижими имоти? Като цяло можем да говорим за едни доста сериозни обороти – над 40 млрд. лв. оборот за 2009 г. при сделки с недвижими имоти. Предвид, че голяма част от тези плащания досега минаваха в брой и поради факта, че оттук нататък трябва да минават по банков път, това безспорно ще се отрази финансово на българската икономика. По наши изчисления между 20 и 30 млн. лв. годишно. Това ще струва Това ще струва пари, които ще бъдат усвоявани съответно от банките и от нотариусите. Пари, които, за съжаление, няма да отидат в българската икономика и с тях няма да успеем да си помогнем за предотвратяване на измамите и на прането на пари при сделките с недвижими имоти. Или генерално, според мен, при това задължение всички сделки да минават по банков път, включително и при предстоящия текст за сделки над 10 хил. лв., ние ще имаме едно допълнително оскъпяване, ще имаме едно затрудняване на процеса и няма да постигнем ефекта, който искаме. Няма да има никакъв проблем обявената цена по сделката, която най-вероятно ще бъде на нива от данъчна оценка, да минава по банков път, а останалата част от сделката да бъдe разплащана в брой и отново да не бъдат декларирани.

Второто нещо, което ми направи доста неприятно впечатление, е, че по закона като цяло нямаше сериозен дебат и нямаше обществено обсъждане. В България има професионални браншове, професионални гилдии, които се занимават с недвижими имоти, които се занимават професионално, и беше редно да се потърси и тяхното становище. Единствено и само беше взето предвид становището на нотариусите, които, като цяло, имат финансов интерес от предложените мерки. Може би, ако се бяхме допитали до тези браншови асоциации, те щяха да ни дадат друг алгоритъм, друго решение на проблема, който, като цяло, да ни даде една възможност за предотвратяване на тези некоректни сделки. Моето основно предложение, за което апелирам към колегите да го подкрепите: ако наистина искаме по някакъв начин да прекратим измамите при сделки с недвижими имоти, това е да се вмени на нотариусите едно допълнително задължение да проверяват и да носят отговорност за липса на тежести и за вземане на трети лица, тъй като знаете какво представляват имотните измами, знаете какво представлява имотната мафия. Това е: примерно купуваш си недвижим имот, който предния ден е бил продаден или е бил ипотекиран, и в крайна сметка никой не носи отговорност. Смисълът на нотариуса е той да администрира целия процес отначало докрай. Иначе какъв е смисълът от нотариус? Защо ние не ходим директно в службата по вписвания и там да си регистрираме сделките? Последно искам да кажа, че реформите трябва да се направят, но може би трябваше да се търсят нещата в по-голяма дълбочина, анализира проблема с прането на пари. Какво означава пране на пари със сделки на недвижими имоти и защо не се декларира истинската стойност на имота?

една сделка с недвижим имот, няма проблем двамата участника да се наговорят, да кажат: абе, дай да минем на по-ниска цена сделката, за да плащаме по-малко такси. И там трябваше да се търси проблемът. Проблемът с криенето на реалната цена при сделките е, че гражданите не искат да плащат тези високи такси. Тогава трябваше да търсим промени в направление таксите да се плащат на база данъчна оценка, ако щете, дори да се вдигнат данъчните оценки. Благодаря

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, смисълът на този Закон за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност е главно един, а именно да въведем плащането по банков път на сделките, свързани с недвижими имоти. В доклада на Европейската комисия от лятото на 2009 г. Европейската комисия специално обръща внимание да въведем плащането по банков път и да завишим контрола върху сделките с недвижими имоти. Плащането по банков път е практика във всички европейски държави, така че ние, бих казал, че в случая сме на опашката. Именно този положителен елемент се въвежда с това изменение на закона. Не е правилно да се говори, че нямаше дебат. Дебат имаше. Създаде се специална работна група с представители от всички парламентарни групи, включително и с представители на Парламентарната група на „Атака”. Групата единодушно излезе с едно предложение, което е и в момента предложението на комисията, за промяна в този параграф. Твърденията, че тази промяна обслужва нотариуси и банки по никакъв начин не отговаря на действителността. Напротив, тази промяна цели една по-голяма сигурност на търговския оборот във връзка с недвижимите имоти. По принцип това е и мярка, която предотвратява измамите с недвижими имоти, защото ако има едно фалшиво пълномощно в случая, то няма да бъде представено само пред нотариуса, то трябва да бъде представено и пред банката, защото тук плащането вече трябва да става по банков път. Знаете, че банките имат също много сериозен контрол върху разпореждането със средства по банкови сметки. Също така ние въведохме един праг за плащане, над който се плаща по банка или по особената сметка на нотариуса и този праг е 10 хил. лв. Този праг го въвеждаме за улеснение на гражданите, защото има сделки с по декар-два ниви в райони, където примерно няма банкови клонове, където хората принципно не използват и банковите услуги, а примерно си получават пенсията по пощата. Именно поради такива малки сделки да може да си остане настоящия режим, да могат да плащат до 10 хил. лв. и в брой. Защо сложихме границата 10 хил. лв.? лв.? В специалното законодателство, което разглежда мерките срещу изпирането на пари, а именно в Закона за мерките срещу изпиране на пари минималната граница за плащане в брой е именно 10 хил. лв. Оттам нататък се иска доказване на произход, подаване на специални декларации. Така че именно специалният закон разглежда случаите под 10 хил. лв. като маловажни и се смята, че там на практика пране на пари няма как да има, защото 10 хил. лв. е един много малък интерес. Въвеждането на нотариусите да проверяват недвижимите имоти за тежести е добра идея, но на практика тя е реално неизпълнима. Това би ставало единствено и само в реално време там, където има електронна система до достъп до данните на службата по вписванията, а в малките служби по вписванията такава липсва. Второ, нотариусът по компетенции няма компетенции да води регистрите в службата по вписвания. Той не може да издаде удостоверение, не може да декларира нещо и да поеме отговорност за неща, които са извън неговите компетенции. И досега страните могат да проверят имота за тежести в Публичния регистър при службата по вписвания, да си изкарат удостоверение за тежести, което е подписано от съдия по вписванията, което е единственото нещо, което на практика дава достатъчно правната сигурност има ли върху имота тежести и кога са наложени Така че смятам, че предложението на колегата Пехливанов не може да бъде изпълнено реално. Защото как си го представяте в по-малките служби по вписвания – нотариусът оставя страните, прибягва до службата по вписвания, проверява имота, връща се. Как ще носи отговорност нотариусът за тези си действия? Именно и възможностите на страните да проверят имота за тежести преди сделката и да снабдят, при желание, даже и с писмено удостоверение от службата по вписвания. Аз ви призовавам да подкрепите проекта на комисията и най-после да урегулираме този въпрос нормално, както е и нормалната европейска практика. За реплика – господин Пехливанов.

колеги! Разбирам вашето желание косъм да не падне от главата на нотариусите, но ако наистина имаме желание да прекратим измамите при сделките с недвижими имоти, трябва да вменим на нотариусите задължението да следят сделката от самото начало до самия край. Иначе се опорочава, разбирате ли? Какъв е смисълът да проверяваме скицата - дали квадратурата отговаря на нотариалния акт? Какъв е смисълът да ни се представя оригиналният документ за собственост, при условие че имотът е бил продаден предния ден и продавачът в случая не е актуалният продавач? Значи липсва желание за промяна в тази посока. При условие че ние вменим на нотариуса по закон задължение да прави такава проверка, аз не виждам кой ще му откаже да извършва такава проверка, при условие, че нотариусите, административната служба, работят ежедневно със Службата по вписвания,

Недейте забравя, че от тези мерки, ако пазарът тръгне да осветлява, ще им се покачат оборотите. Реално приходите по една сделка ще им се увеличат многократно. Редно е да им вменим някакви задължения. Друго нещо ще си позволя да ви апострофирам. Казвате, че най-важната цел на закона била плащанията да минават по банков път. Не е така. Прочетете мотивите на вносителя. Там пише: основен мотив на вносителя е борбата с измамите при сделки с недвижими имоти и прането на пари. Няма никъде текст, че имаме европейска директива и че било задължително плащанията да минават по банков път. Ако беше така, да бяха го формулирали така. Няма смисъл да заблуждаваме обществото, че правим някакви промени, които няма да доведат до никакъв смисъл. Няма смисъл да правим и да приемаме тези промени, разбирате ли?

Този законопроект предизвика основателно бурни дебати и по време на неговото обсъждане на първо четене, и след това в рамките на дискусиите в Комисията по правни въпроси, тъй като той засяга значителни обществени интереси и е свързан с оборота на значителни финансови ресурси, а именно такива, които касаят сделки с недвижими имоти. Аз мисля, че колегата Пехливанов до голяма степен има право, тъй като, когато ние даваме по-големи права на нотариусите, когато създаваме възможност за по-високи постъпления, ние трябва да вменим и съответните задължения като тежест към нотариуса с цел именно да се изпълни неговата основна роля, която му е вменена въобще с институцията нотариус - бивайки частно лице, той да изпълнява държавни функции по гарантиране и удостоверяване законността на сделките.

и след това да осъществят помежду си тайно реалната стойност на сделката. Това ще доведе до допълнителни приходи за банките, които ще оперират с тези средства. Знаете, че има банкови такси при всяко откриване на сметка, при всяка операция и така нататък. Мисля, че Комисията по правни въпроси, улисана в споровете по другите теми, не обърна достатъчно внимание на една нова постановка, която се въведе в закона, а именно така наречената специална банкова сметка на нотариуса. Тук трябваше да се проведат повече задълбочени дебати, трябваше да се детайлизира уредбата на използването на тази специална банкова сметка на нотариуса, тъй като тя ще генерира значителни финансови постъпления, които ще бъдат на разположение на нотариуса. Вече започнахме да четем по медиите, че, разбрали за това предстоящо нововъведение, банките започват да ухажват всички всички нотариуси в България за откриването на такива сметки при тях със съответните естествено бонуси, лихви и т.н., и т.н. Първо, ние пропуснахме да уредим кой кой ще плаща, ще поема разходите по откриването на тази сметка? И най-важното – кой ще прибира лихвите, които се начисляват от сумите по тази сметка? Дали тази сметка ще бъде една-единствена банкова сметка на нотариуса, по която ще се приемат постъпленията от всички сделки с недвижими имоти, за които страните преценят, че ще трябва постъпленията да минават в тази сметка, или за всяка отделна сделка нотариусът ще открива отделна сметка? И най-важното – лихвите ще постъпват като допълнителни приходи за нотариуса ли, извън нотариалните такси, или те ще бъдат разпределяни по някакъв начин между страните, участници в сделката? Подобен род въпроси останаха не докрай изяснени, наред с друг основателен въпрос: кой ще гарантира срещу евентуални злоупотреби от страна на някой недобросъвестен нотариус тогава, когато той изведнъж се окаже титуляр на сметка, в която се държат милиони левове например? Не на последно място, мисля, че сериозно трябва да се помисли за задълбочаване на взаимодействието между нотариусите и службите по вписванията, а защо не и за осигуряване и на он-лайн връзка, връзка, както това се прави на много други места? Защо нотариусът да няма он-лайн връзка, без да има право да пипа, но във всеки един момент да може да удостовери наличието или не на тежести, наред със Службата по вписванията? Нали все пак на нотариуса са

Няма. Думата за процедура има госпожа Цачева. Уважаеми дами и господа, правя процедурно предложение за отлагане на разискванията и връщане на доклада за второ четене в Комисията по правни въпроси по съображение, че тук не присъстват представители на вносителя - Министерството на правосъдието. Текстовете са много сериозни, със значими обществени последици, поради което считам, че не трябва да се гласува без да сме чули становището на вносителя. Още повече това е един от законопроектите, който фигурира в доклада на европейските институции във връзка с Глава „Правосъдие” и е в 57-те мерки на правителството, които са мерки за борба с корупцията. Моля ви да подкрепите това мое процедурно предложение за отлагане на разискванията.

Продължаваме

за допускане в зала на госпожа Валентина Симеонова, която е заместник-министър на труда и социалната политика и госпожа Елена Кременлиева, която е началник на отдел в дирекция „Социална закрила и социално включване” в същото министерство. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на

ГЕНОВЕВА АЛЕКСИЕВА: „ДОКЛАД за второ гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 902-01-58, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 10.02.2010 „Закон за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.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

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се изменя така: „(2) Държавната политика за интеграция на хората с увреждания се провежда от Министерския съвет, министъра на труда и социалната политика, областните управители и органите на местното самоуправление в сътрудничество с национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации национално представителните организации на работодателите и национално представителните организации на работниците и служителите съобразно приета национална стратегия за хората с увреждания.” 2. Създава се ал. 4: „(4) При осъществяване на държавната политика за интеграция на хората с увреждания органите по ал. 2 се подпомагат и от други организации, работещи в областта на интеграцията и защитата на правата на хората с увреждания.”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

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3: „§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:

„представителните организации на хората с увреждания, национално представителните организации за хората с увреждания” се заменят с „представителните организации на и за хората с увреждания”; Алинея 3 се изменя така: „(3) Националният съвет за интеграция на хората с увреждания дава становища по всички проекти на нормативни актове, стратегии, програми и планове, които засягат правата на хората с увреждания и тяхната интеграция.”; 4. Алинея 4 се изменя така: „(4) Министерският съвет приема Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, в който определя и критериите за национална представителност на организациите на и за хората с увреждания.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР

Предложение на народните представители Станка Шайлекова, Вяра Петрова и Анатолий Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 2 се в т. 1 думите „ал. 1” се заменят с „ал. 2”; б) създава се т. 4: „4. мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл.

на комисията по ал. 2 се утвърждава със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане” на Агенцията за социално подпомагане и включва: 1. експерт от дирекция „Социално подпомагане”, определен от директора на дирекция „Социално подпомагане”; 2. лекар, определен от директора на регионалния център по здравеопазване; 3. психолог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование; 4. педагог, определен от началника на регионалния инспекторат по образование;

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 25 се правят следните изменения

Параграф 7.

В ал. 2 думите „държава членка или държава от Европейското икономическо пространство” се заменят с „държава - членка на Европейския съюз, друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария”;

По § 27 има предложение на народния представител Емилия Масларова – § 27 се отменя. Комисията не подкрепя предложението.

предложение от народния представител Емилия Масларова: Създава се нов § 19 със следното съдържание: „§ 19. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „в размер на 70 на сто от минималната работна заплата” се заличават. 2. Създава нова ал. 2: „(2) Размерът по ал. 1 се определя в процент от месечната издръжка на децата в институциите за деца с увреждания, определена със стандарт, в зависимост от степента на увреждане, както следва: 1. При степен на увреждане от 51 до Комисията не подкрепя предложението.

Гласували 100 народни представители: за 93, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието.